[10:01:24]: Samfunnet er i endring på mange områder, med kunstig intelligens og ny og forbedret teknologi på de fleste områder i livet vårt. Saken vi behandler her i dag, dreier seg om droner og hvordan vi bør forholde oss til raske endringer i både bruk og teknologi. Representantforslaget er et eksempel på nødvendige initiativ for at lovgivende og utøvende myndighet også må være framoverlente og legge forholdene til rette for at utviklingen går i ønsket retning til nytte og gagn for folk og samfunn. Representantforslaget dreide seg i utgangspunktet om forslag til revidert dronestrategi. dronestrategi. I går varslet regjeringen at det settes i gang et arbeid med en egen stortingsmelding om droner. Det er en stortingsmelding hele komiteen ser fram til at blir lagt fram. fra regjeringen har ført til at det er levert et løst forslag, og det løse forslaget tar inn over seg regjeringens beslutning. Forslagene i det avgitte dokument endres til komiteens forventninger og forutsetninger knyttet til den kommende stortingsmeldingen om droner. I arbeidet med stortingsmeldingen forventes det at det jobbes på tvers av ulike sektorer og departement for å sikre den nødvendige bredden. Med dette tar jeg opp forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Presidenten

En sak om droner kan oppfattes som en liten og ubetydelig sak. Høringsuttalelsene som har kommet i den, viser at droner er langt mer enn leketøy. Bærum kommune skriver i sin uttalelse at det er et potensial for innsparinger i milliardklassen i offentlig forvaltning. En slik innsparing og effektivisering av offentlig sektor betinger at det legges til rette fra statsforvaltningen for nettopp dette. En revisjon av Norges dronestrategi ville være nettopp en slik tilrettelegging og etterlyses sterkt, skriver Bærum kommune. Forskningsinstitusjonen NORCE er tydelig på at den nasjonale dronestrategien fra 2018 må revideres. Den teknologiske utviklingen har gått fort.

Droner har også en viktig plass i det grønne skiftet. Små, ubemannede fartøyer med mye teknologi kan erstatte helikoptre, brukes til inspeksjoner av rasutsatte områder og sendes inn i bygninger hvor det brenner.

Da komiteen behandlet representantforslaget, fikk vi støtte fra Fremskrittspartiet og Venstre. Senere varslet SV sin støtte. I dag morges ble det kjent at regjeringen vil utarbeide en dronestrategi. Det setter vi stor pris på. Dermed har vi nådd målet, og representantforslaget vårt er ikke lenger aktuelt. Vi trekker derfor våre to forslag til vedtak og støtter det løse forslaget, som jeg oppfatter skal være et felles forslag fra komiteen.

for å transportere personar, men òg gods, og å finne gode løysingar innanfor ulike teknologiar, ulike transportformer.

at det regjeringa allereie har gjort på feltet, er å ta mange konkrete initiativ, som er vist til i svarbrevet frå statsråden når det gjeld det området Samferdselsdepartementet har ansvar for, bl.a. ein styrkt innsats mot ulovleg droneflyging

for å leggje til rette for at folk skal kunne bu, arbeide og leve eit godt liv i heile Noreg. Difor er det veldig bra, veldig riktig og ei god oppfølging av det arbeidet regjeringa har jobba med over tid,

fall meddele at vi skal være med på fellesforslaget fra komiteen. Jeg tenker at det er veldig bra at regjeringen nå har meldt at de skal lage en stortingsmelding om droner. Det har vi fått innspill fra flere høringsinstanser om at det er behov for, og det er også nødvendig å se på om regelverket og utvikling i større grad samsvarer 2018 begynner å bli lenge siden med tanke på den teknologiske utviklingen som har vært. Vi mener at mer bruk av droner kan ha positive samfunnskonsekvenser, men også at regulering må ses på. Vi vil kanskje særlig peke på viktigheten av å ha en revidert strategi for begrensninger i bruk av droner i områder der bruken kan føre til forstyrrende støy, kommuner skal ha mulighet til å begrense bruken av droner innenfor sine kommunegrenser. Da har jeg meldt inn at SV kommer til å støtte fellesforslaget, og jeg håper det er blitt notert.

[10:10:46]: Vi står overfor et paradigmeskifte i luftfarten, hvor droner kan utføre stadig nye oppgaver som er mer komplekse, og mer komplekse luftfartsoperasjoner. Det bidrar til flysikkerhetsgevinster og lavere kostnader, og det bidrar til reduserte klimagassutslipp og mindre støy enn det bemannet luftfart innebærer. Regjeringen har som mål at Norge fortsatt skal være et foregangsland innen dronesegmentet. For å sikre det vil regjeringen i løpet av våren 2025 legge fram en melding for Stortinget om strategi for droner og ny luftmobilitet. Vi ønsker å legge Vi ønsker å legge fram en tverrdepartemental og tverrsektorell strategi som ser på hvordan droner utfordrer flysikkerhet og samfunnssikkerhet, samtidig som den legger til rette for utvikling av ubemannet luft Strategien vil selvsagt ta hensyn til den teknologiske utviklingen som har foregått, og den forventede utviklingen framover, og må samtidig ta inn over seg at det regulatoriske landskapet ser annerledes ut i dag enn i 2018. enn i 2018. Jeg mener at når vi nå har lansert at vi skal lage en stortingsmelding som vil ta for seg ny luftmobilitet, signaliserer vi at vi ønsker å se framover og legge til rette for næringsaktivitet i et langsiktig perspektiv. Potensialet dronene har i den grønne omstillingen, vil også være viktig å omtale i en slik melding. Her vil regjeringen bygge videre på det gode arbeidet vi har iverksatt og varslet gjennom luftfartsmeldingen og ny Nasjonal transportplan. Avslutningsvis vil jeg si at regjeringen har som mål å stake ut en forutsigbar og langsiktig kurs for droneområdet som gir næringen den tryggheten som trengs for å satse framover, og som samtidig har et helhetlig blikk på droneområdet sett i sammenheng med øvrige samfunnsområder.

Larsen (H) [10:13:04]: Da komiteen sendte representantforslaget til høring til departementet, anbefalte ikke statsråden at det skulle

I det svaret jeg har gitt til Stortinget, lukker jeg jo ikke fullstendig døren for det. Jeg sier at jeg vil vurdere hvordan jeg vil kunne oppdatere den strategien, og eventuelt hvordan Stortinget skal involveres i det arbeidet. Vi har tenkt oss nøye om og kommet fram til at det er riktig å lage en stortingsmelding om det. Det vil gi Stortinget mulighet til å kople seg på. Jeg oppfatter at det grunnleggende sett er en bred enighet i denne salen. Det er kanskje å ta det litt på forskudd, men det virker som det er en interesse for at vi skal ha en god dronestrategi, og da tenker jeg at en bred politisk forankring er veien å gå.

Jeg vil for ettertiden si at det hadde vært fint med en liten melding på forhånd, sånn at man kunne vært litt mer forberedt når man kommer i salen. Såpass respekt bør vi alle ha for salen, at man kan informere hverandre når ting skjer litt i hurten og sturten.

Jeg vil presisere at det var forslagene nr. 1 og 2 vi trakk, og at vi støtter Fremskrittspartiets forslag nr. 3, slik vi opprinnelig har gjort.

Dette prosjektet er viktig for sikkerheita, framkomelegheita og utviklinga av ein heil region. Veibustkrysset på E39 i Suldal kommune i Møre og Romsdal er svært utsett for ulykker. Det er ei vegstrekning der det har vore fleire ulykker og dødsulykker i løpet av dei siste åra. Veibustkrysset i Suldal kommune har ei høg trafikkbelastning, med ein ÅDT på minst 17 000 bilar i døgnet. Strekninga krysset ligg i, er svært viktig for næringslivet

og er ferdig regulert – det vi kallar gryteklart. Prosjektet har ei brei tilslutning i komiteen, slik eg oppfattar det. Prosjektet Vegsund–Breivika låg inne i NTP-en for 2018–2029,

Når det er sagt, meiner vi at ein ikkje bør styre vegpolitikken etter eit representantforslag. Difor er det utruleg gledeleg at Veibustkrysset har fått ein spesiell status i komande NTP,

No er det berre eit rimeleg godt og klart signal til Statens vegvesen om snarlegast oppstart. Liv

Me har mange trafikkfarlege kryss og vegstrekningar her i landet. Kvart år døyr det altfor mange personar i trafikken, og enno fleire vert hardt og alvorleg skadde.

enn dei føregåande regjeringane hadde gjort. For oss var det viktig å byggja landet, men det var òg viktig å tryggja vegane og ferdselsårene våre mot ras og skred og sikra framkomelegheit. Gode vegar får ned ulykkestala, noko me har sett når dei gode vegprosjekta står ferdige. Kvar stortingsperiode vert det lagt fram ein ny NTP – eit plandokument som fortel kva ambisjonar den til ei kvar tid sitjande regjeringa har for infrastruktur og samferdsel. Frå vår periode i regjering hadde me nokre stolpar som var slått ned. Me bygde landet saman, me bygde stein på stein, og me var føreseielege i våre prioriteringar. Me reformerte vegsektoren, me strukturerte NTP i porteføljar, og me sette samfunnsnytte og tryggleik høgt.

Regjeringa har nyleg lagt fram sitt forslag til NTP, og Veibustkrysset står omtala her. Regjeringspartia har allereie vore ute og feira at prosjektet ligg inne. Det betyr at denne regjeringa har gått bort frå prinsippet om ikkje å omtala prosjekt under 1 mrd. Me får ha tru på at omtalen som ligg i NTP, er god nok, der det står at strek ninga kan vera aktuell i planperioden.

men legg til grunn at det finn si prioritering i denne perioden i porteføljen til Statens vegvesen. Frank

men har vorte nedstemt gong etter gong. Vi har også teke initiativ til ein initiativdebatt i Stortinget angåande trafikktrygging, som var ein god debatt der alle partia var veldig einige om at trafikktrygging er viktig.

men det er veldig mange ulykker i Veibustkrysset, og det er veldig alvorlege ulykker i området. Det er altså heile strekninga her som er utfordringa. Den har regjeringa prestert å leggja i avviklingsporteføljen sin, så ho er ikkje lagt inn i NTP i det heile.

Det burde ha vore sett i gang så fort som mogleg. Ja, Statens vegvesen kan ta det innanfor budsjetta sine, men her må ein trykkje på. Stortinget er vår moglegheit til å gjere det i denne salen, og det gjer vi no,

[10:25:16]: Representant- forslaget handler om å framskynde utbedringen av E39 Veibustkrysset i Sula kommune. Veibustkrysset ligger på strekningen E39 Veibust–Blindheim–Moa, som går gjennom Ålesund og Sula kommuner i Møre og Romsdal. Veien er hovedinnfartsåre til Ålesund fra sør og er en av de mest trafikkerte veiene i fylket. Det var om lag 22 000 biler per døgn i gjennomsnitt i 2022. Dette er en veistrekning der det, som har vært fem døde i tre ulykker i løpet av de tre siste årene. Veistrekningen er tilknyttet et større næringsområde med svært mye tungbiltrafikk som skal ut på E39. For denne regjeringen er det viktig å gjøre noe med Veibustkrysset. I ny Nasjonal transportplan er dette nevnt som et av seks veiprosjekter med kostnad under 1 mrd. kr som det er aktuelt å starte opp i første seksårsperiode. Det betyr at det prosjektet er prioritert av denne regjeringen. Prosjektet E39 Veibustkrysset er ikke omfattet av Statens vegvesens porteføljestyring fordi det er et prosjekt som har en anslått kostnad under 1 mrd. kr. Statens vegvesen har, som man også har vært inne på allerede, en generell fullmakt til å pådra forpliktelser utover budsjettåret for prosjekter med kostnad under 1 mrd. kr. Muligheten til å starte opp nye prosjekter i 2024 avhenger selvfølgelig av den økonomiske situasjonen hos Statens vegvesen. Statens vegvesen er delegert ansvaret for å vurdere nettopp det handlingsrommet. Sula kommune har vedtatt en reguleringsplan der et nytt planskilt kryss på E39 ved Veibust skal erstatte dagens T-kryss. Byggingen omfatter heving av dagens E39 for å bygge en ny kulvert som tilfredsstiller gjeldende krav til høyde og bredde. Det skal bygges ny vei fra Kongshaugstranda opp til krysset ved E39. For å få et mer trafikksikkert kollektivtilbud bygges det et nytt kollektivområde ved Kongshaugstranda.

[10:28:26]: Jeg mener det er et veldig tydelig signal når regjeringen omtaler det i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan. Det vil være sånn at når ny NTP har vært til behandling i Stortinget, vil vi legge den til grunn for våre budsjetter. Det betyr at vi må sørge for at det er tilstrekkelig med midler til denne typen mindre investeringstiltak. Det er godt å høyre at ein er framoverlent i den saka. Vi skal følgje det tett opp, eg trur ikkje nokon treng å bekymre seg for det.

at når vi skal lage ny Nasjonal transportplan, må vi prioritere hardt. Da er det ikke plass til alle prosjektene. Jeg vil advare mot å kalle utviklingsporteføljen for en avviklingsportefølje. Det er ikke sånn vi beskriver utviklingsporteføljen i NTP. Tvert imot sier vi at dette er prosjekter som kan være aktuelle ved ny rullering av NTP. Når man lager en nasjonal transportplan, er det en tolvårsplan. Når det har gått fire år, har man forhåpentligvis gjennomført fire år med prosjekter i planen, og da blir det handlingsrom til å legge inn nye prosjekter. Det er ikke noe mer komplisert enn det – at det ikke er plass til alt i en NTP.

komiteen): Veibustkrysset er eit særdeles viktig kryss å få gjort Det ligg på ei trafikkfarleg strekning med høg trafikkmengd, som ein har høyrt her frå statsråden, med årsdøgntrafikk på 22 000. Det har vore mange ulukker, og det er stort behov.

I utgangspunktet var det òg eit politisk fleirtal i Ålesund kommune som ville prioritere den strekninga inn som ein del av bypakka.

Eg er glad for engasjementet og initiativet som vert teke i salen her, med det representantforslaget vi behandlar i dag. Regjeringa har vore veldig tydeleg på at dette krysset er er eitt av seks mindre prosjekt i Noreg som skal prioriterast i Nasjonal transportplan. Det er ei tydeleg prioritering som vert gjort. Eg meiner det er viktig – òg på mindre prosjekt – å single ut nokre prosjekt som Vegvesenet får ei tydeleg bestilling på å gjennomføre, og som ein må finne rom for så raskt som mogleg.

historikk. Det låg inne i eit større prosjekt, altså Vegsund–Breivika, med utruleg stor døgntrafikk, ein ÅDT på 22 000 bilar. Det er ei utruleg viktig strekning å ha fokus på, det er vi heilt klare på.

Eg kan heller ikkje sjå at sitjande regjering har lagt inn Vegsund–Breivika i den komande nasjonale transportplanen som høgt prioritert i første periode. Når eg sa at me hadde eit prinsipp om ikkje å leggja inn prosjekt under

all den utviklinga me kan få av dei viktige vegprosjekta me har her i landet, der det er trafikkfarleg, og eg håpar at me har ei regjering som i større grad prioriterer veg og vegsikkerheit enn det me til no har sett. Frank

Svein Harberg (H) [10:41:36]: På grunn av at luft- rommet over Sør-Norge har vært stengt i formiddag, har komitélederen vært hindret fra å fly til Oslo og rekke denne debatten, hans innlegg som komitéleder og saksordfører. Den årlige gjennomgangen av anmodnings- og utredningsvedtakene er en av kjerneoppgavene til kontrollkomiteen. Gjennom de siste årene har komiteen etter hvert funnet en ganske hensiktsmessig måte å gjøre denne jobben på, og da med god assistanse fra fagkomiteene. Jeg vil takke både fagkomiteene, kontrollkomiteens medlemmer og ikke minst sekretariatet for godt samarbeid i arbeidet med å legge dette puslespillet. Mye kvitteres ut fra regjeringen, og det er bra. Regjeringen melder også at mye ikke kvitteres ut fordi arbeid fortsatt pågår. På en del punkter snur Stortinget på regjeringens konklusjoner. Sånn vil det naturligvis være, men det viser at kontrollen vi fører, er reell og viktig. Vi forventer naturligvis at det flertallet nå melder tilbake, følges lojalt opp av regjeringen. Det er mange enkeltsaker som kunne vært kommentert. Fra Høyres side vil vi særlig framheve punktet som gjelder utflytting av statlige arbeidsplasser. Det er et påfallende gap mellom hva regjeringen legger til grunn for sin praksis, og hva Stortingets klare flertall forutsetter. Regjeringen legger i praksis ikke nye statlige arbeidsplasser til de større byene, som Bergen, Stavanger og Trondheim. Det flyttes heller ikke eksisterende arbeidsplasser fra Oslo til disse byene. I Bergen er attpåtil flere arbeidsplasser flyttet ut og nordover. Nå er det altså ikke lenger kun utflytting fra Oslo som gjelder, men også utflytting fra store byer. Dette har Stortingets flertall vært tindrende klare motstandere av, senest i et vedtak fra 2023. Komiteen gjør det i dag igjen veldig tydelig: Arbeidsplasser skal kunne flyttes ut fra Oslo til andre byer, og nye arbeidsplasser må fortsatt kunne opprettes i de større byene. Dette må regjeringen innrette seg etter. Til slutt vil jeg komme med noen betraktninger om anmodningsvedtak Høyre har hatt over tid. Oppgaven med å føre denne kontrollen over oppfølgingen av vedtak er enormt viktig, fordi det handler om at Stortingets vedtak forventes å bli fulgt opp. 2024 handler om å ivareta respekten for Stortingets beslutninger. Ikke misforstå: Adgangen til anmodningsvedtak er en sunn og nødvendig dimensjon ved demokratiet for å gi regjeringer korreksjon når de er på villspor overfor de folkevalgte. Høyre mener likevel fortsatt, som tidligere år, at det er problematisk med det høye antallet anmodningsvedtak. Anmodningsvedtak om nær sagt alt mellom himmel og jord blir usunt på mange nivåer. Det risikerer å utvanne ansvarsforholdene mellom statsmaktene og i verste fall svekke styringen av landet. Når det hoper seg opp med ikke-utkvitterte vedtak, risikerer det å utvanne tyngden av Stortingets myndighet. At det hoper seg opp med anmodningsvedtak som ikke følges opp, må selvsagt regjeringssiden ta ansvar for, men Stortinget må også ta sin del av ansvaret, både fordi det vedtas for mye, og fordi det som vedtas, ofte er vagt eller uten realisme. Vi må også huske på den store reelle kostnaden mange av disse vedtakene har. Jeg tror at vi gjør oss selv – og Stortinget som institusjon – en tjeneste om vi alle disiplinerer oss litt i årene framover. er det også lettere å reagere med kraft dersom regjeringen somler eller ikke viser tilstrekkelig lojalitet til det som besluttes i denne sal. Frode Jacobsen

[10:46:28]: Saksordføreren, alt- så han som sliter i luften, startet uken med å bli intervjuet av NRK om saken vi har til behandling i dag, nemlig om anmodningsvedtak gjort av Stortinget. I den grad stortingsmeldinger blir folkelesning, er det ikke sikkert at det gjelder Meld. St. 4 for 2023–2024, om anmodnings- og utredningsvedtak, så det er bra at det blir litt oppmerksomhet rundt dette. Jeg synes i hvert fall saksordføreren hadde noen poenger i intervjuet med NRK som det er verdt å bruke litt tid på også i dag.

til å minne om noe av det som framkommer i kontrollkomiteens innstilling til Harberg-utvalget. Her kommer noen sitater fra komiteens egne merknader, og jeg beklager om nynorsken er litt dårlig: «Fleirtalet meiner det viktigaste er at oppmodingsvedtak er parlamentariske instruksar som regjeringa er forplikta til å følgje opp, men dei er ikkje rettsleg bindande.» «Oppmodingsvedtak kan nyttast på alle stadium i ei sak, frå initiativ til gjennomføring og som ledd i kontrollen i ettertid. Difor må Stortinget og dei einskilde stortingsrepresentantane ha stor fridom til å nytte oppmodingsvedtak.» «Fleirtalet viser til at oppmodingsvedtak er retta mot regjeringa og statsrådane. For regjeringa er oppmodingsvedtak parlamentariske instruksar.» «Fleirtalet understrekar at den einskilde stortingsrepresentant og partia har eit sjølvstendig ansvar for å nytte vedtaksforma på forsvarleg vis. Vedtaka må vere så presise som mogeleg ut frå føremålet med vedtaket.» «Fleirtalet peiker på at omfattande bruk av oppmodingar om korleis regjeringa skal nytte forvaltningsmyndigheita si, kan føre med seg uklåre ansvars- og styringstilhøve.» «Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan ikkje lukke vedtak som ikkje er følgde opp. Fleirtalet understrekar at dersom regjeringa ikkje ynskjer å følgje opp oppmodingsvedtaka eller av ulike grunnar er usamd, så bør regjeringa fremje forslag om oppheving av oppmodingsvedtaka.» «Fleirtalet viser til at det har vore auka bruk av oppmodingsvedtak frå slutten av 1990-talet og fram til i dag.» andre ord mye klokt i innstillingen til Harberg-utvalget fra februar 2022, og jeg synes komitélederens utspill i NRK inviterer til en refleksjon rundt bruken av anmodningsvedtak, slik også foregående taler var inne på. Saksordføreren sier, ifølge NRK, at det er uheldig med alle anmodningsvedtakene som ikke blir fulgt opp. «Dette løses ved at regjeringen skjerper seg, og ved at Stortinget slutter å vedta vage ønsker», sier Frølich til NRK. Jeg vet ikke om jeg ville brukt akkurat de ordene, men jeg tror at Stortinget og regjeringen skal legge seg på minne det saksordføreren sier der. De ti siste årene har bruken av anmodningsvedtak økt veldig. Toppårene er 568 vedtak og 2017–2018 med 429 vedtak. Her har helt sikkert alle partier bidratt aktivt, og både dagens og forrige regjering har hatt nok å levere på og nok å rapportere om. å rapportere om. Når det først er gjort et vedtak, er vår prinsipielle holdning at anmodningsvedtakene skal følges opp etter sin ordlyd. Derfor har regjeringspartiene i innstillingen vi i dag behandler, støttet at enkelte vedtak regjeringen mener er oppfylt, ikke er fulgt opp godt nok. nok. Det er også grunnen til at vi ikke støtter flertallet i omgjøringen av regjeringens forslag om å avslutte rapporteringen på vedtak nummer 667 av 15. mai 2023, som handler om retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser, slik også foregående taler Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til at regjeringen har følgende begrunnelse for at vedtaket er fulgt opp:

med andre større byar i Noreg har aldri vore praktisert ved bruk av retningslinjene for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. Praktiseringa av retningslinjene vil framleis vere at ein vurderer lokalisering til Oslo og andre av dei større byane i kvar einskild sak, ut frå sektorpolitiske og lokaliseringspolitiske mål.»

Å kontrollere regjeringens oppfølging av anmodningsvedtakene et flertall har vedtatt, er en viktig del av prosessen her på Stortinget. Det bidrar til å sikre at vedtakene vi gjør her på Stortinget, har den verdien de skal ha, og det sikrer at regjeringen faktisk faktisk prioriterer å sette vedtak ut i livet. Jeg er enig i at dette også gir oss representanter et ansvar for å sikre at de forslagene vi fremmer, betyr noe, at de er gjennomførbare og konkrete. En økt mengde vedtak fratar likevel ikke regjeringen noe ansvar for å gjøre sitt ytterste for å iverksette dem. I flere tilfeller av denne meldingen ser vi at regjeringen er litt for ivrig på å kvittere ut vedtak. Det kan være at bare halve vedtaket er oppfylt, eller at noe er i prosess, men fremdeles ikke er helt i mål. Et eksempel er husleieloven, hvor regjeringen i utgangspunktet ville utkvittere fordi husleielovutvalget ble satt ned. Det er likevel en viktig del av vedtaket som ikke er oppfylt, nemlig at ny lov skal behandles i inneværende stortingsperiode. Det er ikke nok å skrive at man vil følge opp dette i framtiden; vedtakene må faktisk være oppfylt før de legges bort. Det er også eksempler på at tidsfrister ikke er holdt, som i vedtaket om å fremme endringer i bostøtteregelverket innen statsbudsjettet for 2024. Her vil vi i SV understreke viktigheten av at regjeringen i meldingen gir en ordentlig vurdering av hvorfor et vedtak er forsinket, og hvordan de vil følge det opp for å sikre iverksettelse snarest mulig. Vi mener også at det er viktig å se nøye på hva som legges i et anmodningsvedtak om utredning. Det må etter vårt syn underlegges reglene i utredningsinstruksen og gjøres på en skikkelig måte. Et spørsmål er ikke nødvendigvis utredet fordi det f.eks. er omtalt i en budsjettproposisjon. Et eksempel er utredningen av engangsavgiften på fossile lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy, som etter denne behandlingen nå skal utredes videre før vedtaket kvitteres ut. Sånn sett er på mange måter denne behandlingen også oppløftende, både fordi den viser at mange vedtak blir fulgt opp, og fordi det er en felles vilje til å påpeke der regjeringen ikke har gjort noe, og sørge for at det må rapporteres videre. Det er også veldig fint at regjeringspartiene i behandlingen av denne meldingen har vist vilje til ikke å kvittere ut flere vedtak før ordlyden i vedtakene er oppfylt, og at de i merknads form har presisert nye tidsfrister for utsatte vedtak.

med å fatte vedtak som regjeringen forplikter seg til å gjennomføre. Akkurat det er en veldig viktig del av demokratiet vårt, og det er det uansett hvor mange ulike vedtak det er å forholde seg til. Jeg har lyst til å trekke fram noen av vedtakene. Det har gått tre år siden et enstemmig storting gikk inn for at regjeringen skulle opprette et eget, selvstendig Nav-ombud, men vi har fortsatt ikke et Nav-ombud i Norge. Vi har i lang tid vært vitne til en rekke offentlige debatter om utfordringene folk møter i Nav-systemet, der altfor mange mennesker i sårbare og vanskelige livssituasjoner møter et system som oppleves som enda en ekstra belastning. Det haster med å få etablert et Navombud. Ikke minst trenger vi selvfølgelig å etablere et system der mennesker blir ivaretatt og behandlet på en god og rettferdig måte. Jeg velger å starte med å løfte de vedtakene som gjelder mennesker som på mange områder opplever å bli sviktet av de systemene som egentlig skal hjelpe dem. Gjennom en undersøkelse som ble gjort av forskningsinstituttet

men denne gangen med spørsmål om hva som skjer med vedtaket. Det ble f.eks. flertall for at regjeringen skulle gjennomgå regelverk og praksis for å sikre at ME-syke under avklaring ikke blir underlagt krav om behandling som er utilgjengelig, eller som de får avslag på i det offentlige helsevesenet. Regjeringen legger til grunn at det ikke skal kreves at bruker gjennomfører tiltak det ikke er medisinsk grunnlag for å anbefale, men problemet er at denne virkelighetsoppfatningen ikke deles av de pasientgruppene det gjelder. Derfor vil jeg igjen oppfordre regjeringen til å levere på vedtakene om ME-syke.

Regjeringen har hatt mange gode og viktige initiativer her, bl.a. å tilslutte Norge OSSEs Moskva-mekanisme og å stille midler til disposisjon. Da kan man spørre seg hvorfor jeg likevel velger å løfte det. Det er fordi det ikke er opprettet et spesialtribunal for aggresjonsforbrytelser mot Ukraina, og regjeringen har ikke fremmet ratifisering av Kampala-tillegget til Roma-vedtektene, som kriminaliserer aggresjonsforbrytelser og gir Den internasjonale straffedomstolen hjemmel til å straffeforfølge personer som begår dem. Vi vet at UD er i gang med å opprette det, men vi har ingen dato for når ratifiseringen blir lagt fram. Vi mener at det ikke kan kvitteres ut før Norge har bidratt Norge har bidratt til å kriminalisere den opprinnelige forbrytelsen, dvs. Russlands illegitime angrepskrig. Litt tilbake til Norge, rettere sagt til Melkøya: Her viser jeg til stortingsvedtaket om å utrede karbonfangst og -lagring. Det er ikke fulgt opp. Den såkalte oppfølgingen av dette vedtaket ble gjort ved å be Oljedirektoratet vurdere Equinors og de andre rettighetshavernes egne tall fra 2010. Direktoratet slo fast at rettighetshaverne hadde fulgt vanlige prosesser i et slikt prosjekt, men ikke involvert andre fagmiljøer, som Gassnova, i vurderingen. Dette er ikke en god nok oppfølging av vedtaket, som forutsatte en egen vurdering. Det er ingen hemmelighet at Rødt er mot elektrifisering av Melkøya, men dette handler ikke om hva Rødt mener. Det handler om oppfølgingen av et stortingsvedtak. Jeg løfter det fordi det først og fremst handler om at stortingsvedtak må bli fulgt opp, slik intensjonen var lagt til grunn. er forslag Rødt har jobbet for, men i innstillingen til denne saken står vi også sammen med flertallet, som mener at vedtak ikke er fulgt opp, selv om det gjelder vedtak Rødt opprinnelig stemte imot. Et eksempel på det er lokasjon av arbeidsplasser, der Rødt var enig med regjeringen. altså uenige med flertallet i politikk, men vi respekterer likevel flertallets vilje og intensjon og går derfor inn i den merknaden som sier at det ikke er fulgt opp. Det er nemlig det denne saken handler om. Det handler ikke om hvorvidt vilje og vedtak må bli fulgt opp slik det har blitt vedtatt, og slik intensjonen ligger til grunn. Alfred Jens Bjørlo

«Stortinget ber regjeringen i retningslinene for lokalisering av statlige arbeidsplasser om ikke å si destille større byer og byområder med Oslo når det gjelder hvor nye og omlokaliserte statlige arbeidsplasser og virksomheter skal lokaliseres.» Her er det, som representanten Aydar heilt korrekt peikar på, to debattar.

er eit fleirtal på Stortinget, med Venstre og alle dei andre opposisjonspartia, som meiner at desse byane – Bergen, Stavanger og Trondheim – er viktige vekstmotorar som skal utviklast. Det er ikkje rett

Den 12. august 2022 gjer regjeringa Støre, med dåverande kommunalminister Gjelsvik, følgjande endring i den formuleringa,

altså inn i retningslinene «eller andre av dei største byane», på line med Oslo. Det er det som no står i retningslinene, og som er gjenteke fleire gonger. Der det før stod «Oslo og Oslo-området», står i no «Oslo, sentrale kommunar i Oslo-området eller andre av dei største byane»,

Det minner meg om festløva eg kjende i min ungdom, som brukte å seie etter ein fest: Slapp av, eg er avhaldsmann, men eg praktiserer det ikkje. Vi kan ikkje ha retningsliner der det står rett ut at Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er – på lik line – byar som ikkje skal ha statlege arbeidsplassar,

no registrerer eg at Stortinget har gjeve ei klar uttale om det også – skal eg sjølvsagt fylgje opp det som Stortinget ber om.» Eg ser fram til at statsråden her i dag, no etterpå, vil gjere greie for korleis han faktisk skal følgje opp det Stortinget ber om, og sørgje for at

i alle komiteane i Stortinget i samband med behandlinga av meldinga. Det er ein grunnleggjande del av demokratiet vårt at Stortinget ikkje berre har høve til, men også følgjer opp kontrollfunksjonen sin overfor den utøvande makta. I nokon tilfelle har regjeringspartia sine medlemmer i komiteen merknadar om at dei er ueinige med regjeringa si vurdering av om eit vedtak er oppfylt. Det synest eg viser godt at heile Stortinget tek denne rolla på alvor og gjer seg ei sjølvstendig oppfatning, uavhengig av partipolitikk. Det er eit fantastisk sunnheitsteikn at vi har det slik. La meg forsikre

til å følgje opp Stortingets oppmodingar så raskt vi kan, kan det ofte dreie seg om ganske komplekse saker. Det er viktig å varetake krava til utgreiing og prosess, òg for at Stortingets vedtak skal få dei

komiteen har merknadar i innstillinga, skal vi vere lydhøyre. Vi tek det med oss i det vidare arbeidet, og vi kjem tilbake til Stortinget i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for

Det er viktig for meg å få seie litt om bakgrunnen for saka. I dag er det slik at staten i stor grad er lokalisert i sentrale område. Frå 2013 og framover har staten blitt endå meir sentralisert. Det betyr at dei minst sentrale kommunane har fått vesentleg færre statleg sysselsette, mens veksten har vore sterkast i dei mest sentrale kommunane. Det var tanken bak å endre retningslinene for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon, slik at formuleringa blei at nye og omlokaliserte statlege verksemder som hovudregel ikkje skal lokaliserast i Oslo, sentrale kommunar i Oslo-området eller andre av dei største byane.

Stortinget signalisert tydeleg at ein er ueinig i den måten retningslinene er utforma på. Då er det sjølvsagt for meg som statsråd at eg ber om å få kome tilbake til Stortinget og sjå på korleis ei oppfølging av det vedtaket kan skje.

og Oslo-regionen. Den enkle løysinga her er rett og slett å ta vekk formuleringa om andre større byar, slik at vi er tilbake til at hovudgrepet er

og fått ytterlegare vekst fordi regjeringa har brukt desse byane som lokalisering. Eg skulle ønskt at ein hadde eit tilsvarande engasjement for dei kommunane som då hadde hatt eit stort tap

den typen lokalisering i kommunar med lågare sentralitetsgrad. Det følgjer vi opp. Til slutt kostar eg på meg å vere ueinig i at lokalisering til til Gjøvik ikkje er eit viktig lokaliseringspolitisk grep. Det er eit stykke frå Oslo til Gjøvik, og også i Innlandet er det viktig at ein har bra representasjon av statlege verksemder.